Nastavljamo sa popodnevnim zasjedanjem. Na dnevnom redu je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br.851 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložit prijedlog? Da. Uvaženi Zoran Pičuljan, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. Dame i gospodo zastupnici. Evo nakon ovih zakona iz domene kaznenoga, iz domene organizacijskoga idemo sada i nastupamo u domeni trgovačkog prava sa izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru koje su praktički uglavnom može se reći ne preznačajne, ne prezahtjevne ali ipak značajne. U svakom slučaju smjeraju u četiri pravca, prije svega prve izmjene respektiraju ustvari praksu praksu koja postoji, a da se sudski registar vodi isključivo u elektroničkom obliku i u tom smislu i ovaj zakon i uzima, normativno uređuje upravo i tu mogućnost, odnosno i tu mogućnost uključuje u zakon kao pravilo. Pored toga precizira se i to je jedna nomotehnička ali značajna novina s obzirom na načelo prava uvida u sudski registar. To se pravo ovim zakonom, jedan izričaj koji je bio relativno nesmetan u zakonu u članku 4. stavak 2. zakona precizira na način da je sada jasan i razumljiv. uz promjena vezana uz odluku odnosa rasprava poslije odluku Gospodarsko-socijalnog vijeća od travnja mjeseca 2011. godine po kojoj je potrebno dopuniti Zakon o sudskom registru kod osnivanja trgovačkog društva, ne samo odredbom o izjavi o podmirenim dugovima nego izjavom i o nepodmirenim dugovima za plaće. I posljednja novina vezana je uz brisanje neaktivnih subjekata upisa i to ne samo onih subjekata upisa koji nemaju imovine već onih koji imaju neznatnu imovinu i upravo se zakonom i definira i daje definicija što znači neznatna imovina. Jedna izvedena odnosno završna odredba vezana je uz objavu brisanja ne u "Narodnim novinama" nego na odgovarajućoj web stranici na kojoj se nalazi sudski registar, čime se racionaliziraju troškovi. I ukratko ovo su sve značajnije promjene koje ovaj zakon sada u ovom čitanju donosi. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ?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

poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, s konačnim prijedlogom zakona. Sve ove odredbe kojima se nadopunjuje postojeći zakon i kojim se poboljšava zakon sasvim su prihvatljive i o njima ne treba puno govoriti jer je o tome rekao i gospodin državni tajnik. Međutim, posebnu pozornost mi u klubu SDP-a skrećemo na odredbu članka 4. kojim konačno Vlada predlaže da se ukine nepravda koja traje osam godina. Čim je Sanaderova ekipa došla na vlast tadašnji premijer pod velikim planom Vlada hitro.hr, hitra registracija i ukinuo je ovaj zaštitni mehanizam. Za one neodgovorne ljude koji su neodgovorno postupali prema vjerovnicima, bili oni država, dobavljači ili radnici omogućio im je da kad ostanu dužni likvidiraju tvrtki unatoč čak i sudskim presudama o namjeri, likvidiraju tvrtku i preko noći sutra osnuju novu tvrtku. O tome govorimo osam godina. Osam godina i to je jedan čak od izvora nelikvidnosti jer takvo ponašanje takvih nazovimo poslodavaca prljavom konkurencijom su zavili u crno i druge poslodavce koji su uredno poslovali, koji su ispunjavali sve obveze i prema radniku i prema državi i prema dobavljačima i bilo kojim vjerovnicima. Takvo poslovanje imalo je ovdje blagoslov osam godina, osam teških i dugih godina. To je bilo njegovo maslo i trebalo je evo koliko koliko vremena, pred same izbore da se uoči ova nepravda, da shvati Vlada da ne može tako u izbora. Ali što se čekalo punih osam godina? Tadašnje obrazloženje je bilo pa ionako se ta odredba, taj mehanizam neki sigurnosni da se ne može osnovati nova tvrtka ukoliko nisi podmirio prijašnje obveze tvrtke koju si likvidirao. Bilo je obrazloženje pa čekajte takva odredba se može izigrati na način da netko osnuje tvrtku na nekog člana svoje obitelji, bliže ili dalje ili na neku osobu, povezanu osobu ili osobu u koju ima on To je bilo tadašnje obrazloženje. Nema dvojbe i nema sumnje da se i najbolje pravo pravilo može zloupotrijebiti, a onda je naša dužnost da sužavamo prostor zlouporabe, a ne da im širom otvaramo vrata. Međutim, evo u ovoj odredbi novog prijedloga zakona u članku 4. dakle trebalo bi dodati i drugim vjerovnicima i drugim vjerovnicima jer zašto bi drugi vjerovnici ostali uskraćeni i izigrani, dakle ne samo porezi državi kao što to stoji ovdje u postojećoj odredbi, sada se određuju još i plaće radnicima. Dakle, potraživanja prema radnicima. Ali što je s drugim vjerovnicima. Kako ćemo mi imati zdravo gospodarstvo ako nas baš briga za to? Pa će evo u tom smislu Klub SDP-a podnijeti i amandman. Mislim da je to pošteno. Moramo donijeti poštena pravila. I ja mislim evo vama se obraćam gospodine državni tajniče, odnosno gospodo državni tajnici da nema nikakve prepreke da imamo jedno zdravo gospodarstvo. Dakle, u samim temeljima onda da vidimo u kojim zakonima su nekakve prepreke bilo skrivene, bilo prikrivene da ih onda otklanjamo kako bi zaista svi ljudi imali jednake šanse, jednake mogućnosti i to je onda temelj jednog i povjerenja u državu. Jer kako će povjerenje imati onaj poslodavac koji bi se želio ponašati i hoće se ponašati po zakonu vidi da tom drugom olako ide i bez takvog ponašanja. Dakle, u svakom slučaju drugi vjerovnici moraju biti obuhvaćeni. Hvala vam lijepa. Hvala lijepo. Kolegica Marinović i ja smo ne jedanputa razgovarali o ovom problemu ali nije dobro problem locirati samo na jedno vrijeme iz jednostavnog razloga što se onda neće naći rješenje. Kolegica Marinović dobro znate koliko je, ne bih se želio vraćati u neka vremena ali koliko je 2003. bilo blokiranih tvrtki bez i jednog zaposlenog. I sjetite se onoga zakona o dospjelim, a ne naplaćenim potraživanjima. U pojedinačnoj raspravi ću neke stvari i šire elaborirati, a u onom trenutku kad u Hrvatskoj se donese 20 presuda u roku od mjesec dana da netko mora platiti nekome nešto što mu nije platio, a ne da ga zavlači 7 godina. Budite sigurni ni jedan zakon ne može biti efikasniji od toga. Osnovni je problem kad nekoga tužite onda čekate 10 godina da vam stigne presuda. I mislim da to treba i reći u ovom Domu jasno i glasno. I ako to jasno i glasno kažemo, a to je bilo i prije 10 i prije 2 i prije 15 godina onda ćemo riješiti problem. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče. Ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati kao jednu daljnju poboljšicu u reguliranju ove materije koja naizgled izgleda ovako malena i nebitna. Ali je zapravo to znači život ili smrt jednog gospodarskog subjekta, odnosno jedne tvrtke. Naime, upisom u sudski registar tvrtka počinje živjeti. I zato su izuzetno važne odredbe o uvjetima i mogućnostima upisa u sudski registar. Pred nama su sada već ja bih pobrojala sedme ili osme izmjene ovog Zakona, pa bi bilo za očekivati od predlagatelja sljedeći put jedan cjelovit novi tekst jer smo gotovo sve odredbe već jedanput popravili ili dotjerivali. Ovim sada izmjenama zapravo zakonski reguliramo nešto što faktično već jest, a to je da se vodi sudski registar isključivo u elektronskom obliku kako je to u praksi i bilo. Ali je zakon predviđao paralelno vođenje registra registra i u papirnatom obliku. Sada se to obzirom na tehnologiju i na ono što zaista u naravi i u praksi jest da se to i utvrdi i ovim Zakonom. Također je prigoda da se isprave neke nomotehničke nedosljednosti i neki članci da im se uredi jasni izričaj. Premda je svima i do sada vjerojatno bilo jasno ili sam ja to tako razumijevala da je sudski registar javan, da svatko ima pravo uvida u sudski registar, dobivanja preslika sudskog registra itd. izmjenama četvrtog članka, stavka drugog kaže predlagatelj da je jasnije stipulirao ovu odredbu na način da ne bi bilo nikakve nedoumice u Također ovo o čemu smo već razgovarali, a to je da je uvjet za upis u sudski registar, odnosno uvjet za osnivanje nove firme da osnivač mora podastrijeti izjavu da ima podmirena dugovanja. Dakle, ova javna dugovanja za poreze i doprinose na plaće, za mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i porezna dugovanja. Međutim, sada se traži i to je zaključak Gospodarskog socijalnog vijeća da se ta odredba dopuni na način da se utvrdi da ne smije imati osnivač niti dugovanja za neto plaće radnicima. Dakle, ne samo da podmiri doprinose već i njihove neto plaće. Mislimo da je to dobro, jer ako netko u jednoj firmi ne ispunjava svoju obvezu prema zaposlenicima ne treba mu zaista dozvoliti niti osnivanje nove nove firme. Također su dodane one odredbe koje su bile nedovoljno normirane, a to su odredbe o registraciji imena ili naziva obzirom da kao što se zna da na području jednog trgovačkog suda se ne može registrirati firma ukoliko već jedna pod tim nazivom postoji, pa da bi se unaprijed to razriješilo potrebno je bilo i razraditi te odredbe. odredbe. Još jedna značajna novina ovih izmjena i dopuna. To su odredbe o tome kada se subjekt upisa može brisati bilo po prijavi Porezne uprave, bilo po službenoj dužnosti. Naime, do sada je bila ta odredba da se briše ukoliko nema imovine. Međutim, sad se dodaje da se može brisati i ukoliko ima imovinu neznatne vrijednosti. Određeno je i što se smatra pod imovinom neznatne vrijednosti što treba također da bi bilo odredivo uredit u zakonskom tekstu. Dakle, smatra se da je to imovina koja ne bi bila dostatna za plaćanje troškova stečajnog postupka kao ni ona imovina za koju su troškovi unovčenja veći od njezine tržišne Također se određuje da će sud taj postupak brisanja provesti kao što sam rekla po službenoj dužnosti. Ukoliko subjekt upisa u tri godine uzastopno ne postupi po zakonskoj obvezi o objavi svojih godišnjih financijskih izvješća sa propisanom dokumentacijom ukoliko postoji takva obveza. Također su tu i odredbe o tome kako se mora oglasiti namjera brisanja, bez likvidacije, dakle ostavlja se rok od 6 mjeseci u kojem subjekt upisa može prigovoriti, učiniti vjerojatnim da ipak neku imovinu ima. Također je određeno kako će se postupati ukoliko se pokaže nakon brisanja da je imovine ipak bilo pa je, da je bilo imovine, da ju treba podijeliti i određuje se da se onda provodi postupak likvidacije. I na kraju je odredba da registarski sud mora nakanu da će subjekt upisa brisati iz sudskog registra, priopćiti njegovim zakonskim zastupnicima, a što može biti učinjeno objavom na web stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Dakle tu objavu, bitno je da se objava nakane brisanja i davanje roka objavi na isti onaj način na koji se objavljuje i upis u u sudski registar. Evo i na kraju podržavamo ovaj zakon, naravno jer se njime jasnije stipuliraju neke odredbe, podržavamo ga i stoga jer će se na način ovom, uvođenjem odredbe o brisanju i onih po službenoj dužnosti ili prijavi porezne uprave, i onih subjekata koji imaju neznatnu imovinu uštedit znatna sredstva, neće se morati provoditi stečajni postupak koji je često daleko skuplji od imovine, od te neznatne imovine koju takva firma ili tvrtka ima. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, predstavnici predlagača, kolegice i kolege. Odmah na početku klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podržat će ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru.

pa je poslije bilo, čini mi se da je ovo osma izmjena, uglavnom svako malo ga dorađujemo. Prilikom zadnje rasprave ili zadnje izmjene prošle godine bilo je rečeno da, i od strane predlagača da ćemo ove godine dobiti novi Zakon o sudskom registru, međutim ide se opet sa izmjenama i dopunama, u svakom slučaju izmjene i dopune koje su predviđene ovim prijedlogom zakona su izmjene koje mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podržavamo, međutim neke stvari su da sad ne nabrajamo koje su izmjene, to su spomenule kolegice i u ime kluba SDP-a, i kluba HDZ-a. Malo je nelogično, pa čak i smiješno da je jedna izmjena uključena u ovaj prijedlog zakona, a koja je posljedica dogovora na Gospodarsko-socijalnom vijeću 21. travnja 2011. pa je Vlada dala svoj doprinos dobroj komunikaciji i konstruktivnoj komunikaciji na Gospodarsko-socijalnom vijeću, a to je da pored dosadašnje izjave koja je nužna prilikom registracije, a to je da su plaćeni porezni doprinosi dopisuje se još i plaće, isplaćene …/Govornik Može pisati ne smeta, međutim to govori koliko smo nekonzistentni, jer postavlja se jedno vrlo logično pitanje, ako je netko platio porez i doprinos,

jer pravna država pod svojim navodnicima funkcionira i dozvoljava svih ovih godina izbjegavanje obveza, međutim ne čini mi se baš logičnim ili spasonosnim rješenjem da se u prijedlog zakona i ugrađuje ta odredba u izjavu, a da bismo spriječili zloupotrebu. Međutim od toga ne bude ni velike koristi, a neće biti ni štete, ali to samo potvrđuje da i ovaj prijedlog zakona ima svoju predizbornu svrhu, ali u osnovi ono što nije dobro, u osnovi izbjegavanje rješavanja problema u hrvatskom gospodarstvu, a jedan od razloga je sasvim sigurno jedno snažno povećanje unutarnje nelikvidnosti, jedno snažno povećanje unutar neplaćanja, činjenica da nam je unutarnja nelikvidnost porasla u visini proračunskog deficita za ovu godinu, i da nam raste iz dana u dan, prema tome ako stvarno želimo i ako smo stvarno spremni i ne samo spremni nego ako imamo i znanja i sposobnosti da mijenjamo stanje u hrvatskom gospodarstvu u smislu zaštite isplate plaća ljudima koji rade, a ne dobivaju plaću, onda je ova odredba u ovom prijedlogu zakona kozmetičke naravi i potvrđuje da nismo spremni preuzeti odgovornost u rješavanju ključnih problema, a jedan od ključnih problema u ukupnom karcinomu hrvatskog gospodarstva sasvim sigurno najsnažnijim utjecajem, to je pitanje nelikvidnosti, pitanje plaćanja ili neplaćanja. Sama borba protiv neodgovornih u gospodarstvu, u smislu izbjegavanja podmirenja obveza, isplate obveza, bez obzira da li se radi obveza prema porezima i doprinosima, ili prema isplatama plaća, bila najavljena još 2004. godine, međutim nakon 2004. godine do danas što se desilo, stvari su se u znatnoj mjeri pogoršale, i to je evidentno. Bez obzira koliko mi želimo imati ljepšu sliku ili želimo stvoriti ljepšu sliku o sebi, o svojim sposobnostima, o rezultatima svog rada, o dodane vrijednosti koje smo ugradili u svoj svakodnevni rad, međutim činjenica je sasvim druga, a ona je definitivno poražavajuća. Prema tome

a koja je nužna da bi se, ovjerena od strane bilježnika, nužna da bi se mogla registrirati tvrtka sasvim sigurno je nešto što sigurno je nešto što nije ključno, nešto što je predizborno i nešto što neće suštinski promijeniti ono što je definitivno u ovom trenutku najveći problem, a to je nelikvidnost ili potreba za promjenom kompletnog gospodarskog modela. Međutim, to čeka jednu buduću Vladu, sasvim sigurno onu Vladu koja će dobiti svoj izborni legitimitet jer nedostatak izborno legitimiteta je između ostalog i uzrok pa i čak neisplate plaća ili neodgovornosti ili ukupnog stanja u gospodarstvu gdje isključujem ili umanjujemo mi u klubu HNS-HSU-a umanjujemo učešće neodgovornosti, dapače potenciramo objektivne okolnosti,okolnosti koje su rezultat rada rada Vlade RH, okolnosti koje i dalje otvaraju prostor da radnici rade, a ne primaju plaću i ne krivicom njihovom, ne ne krivicom poduzetnika ili vlasnika trgovačkog društva. U svakom slučaju ovaj prijedlog izmjene dopuna Zakona o sudskom registru ćemo podržati, međutim ključni problem, a to je rješavanje karcinoma hrvatskog gospodarstva prije svega mislim na likvidnost sasvim sigurno na ovaj način ili neisplata plaća sasvim sigurno na ovaj način neće se riješiti.

2002. godine izmjena Zakona o platnom prometu, prenošenje platnog prometa iz sadašnjeg ZAP-a/FINA-e na poslovne banke je bio jedan od generatora nenaplate blokiranih računa. Druga stvar, bio je jedan od generatora povećanja dobiti poslovnih banaka jer vidite koliko, pogledajte strukturu njihove dobiti onda ćete vidjeti koliko otpada na nagrade. Vi se sjetite da nekada u ZAP-u kad ste donijeli nalog za plaću morali ste donijeti nalog za prijenos poreza i doprinosa. I još jednu stvar, u onom trenutku kad je donesena odluka da se naplata doprinosa prenosi sa mirovinskog i zdravstvenog fonda, da se to ugasi na Poreznu upravu prvo nije kvalitetno prenesena dokumentacija, Porezna uprava uopće nije dobila stanje dugova i svega skupa i to je generator, to je uzrokovalo sve ovo skupa. Prema tome, kolege i kolegice, pustimo političko prepucavanje, ako sad Vlada ima dobre namjere onda pogledajmo genezu problema da bi ga mogli riješiti. Jer ako nećemo gledati genezu problema onda ga nećemo riješiti. Jer mi još uvijek bolujemo od početničke dječje bolesti tržišne ekonomije. I ovo o čemu mi danas razgovaramo se ne može dogoditi u tržišnoj ekonomiji. malo nas, možemo razgovarati konkretno o činjenicama i onda ćemo riješiti problem. A kolega Koračević ovo vam je geneza ovih problema o kojima mi govorimo, ali kažem u pojedinačnoj raspravi ću neke stvari više elaborirat. Hvala lijepa. Idemo na pojedinačnu raspravu. Prva je na redu uvažena zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Pa ja bih u svojoj raspravi vezano za izmjene ovog zakona htjela nešto reći vezano uz dva članka koja smatram bitnima i mislim da je ovaj zakon i izmjene da su iznimno bitne iz sljedećih razloga. Naime, što se tiče zakona dobro je što su porezni doprinosi, odnosno što je neto plaća koja se isplaćuje radnicima također je na neki način uvrštena, da se ne može osnovati poslovni subjekt ako nije znači isplatio i neto plaće svojim radnicima. Međutim, ja ovdje ću reći o jednom konkretnom problemu koji postoji i u praksi i koji ovim zakonom se svakako neće riješiti. Naime, ovim zakonom je uvedena znači obaveza da poduzetnik prije nego što osniva novo poduzeće mora uz ostale dokumente koji su znači već potrebni i koje propisuje za otvaranje tog poduzeća i koje ono dostavlja Trgovačkom sudu mora znači dati i ovjerenu javno-bilježničku ispravu o tome da ne duguje, odnosno da nema dugove sa naslova poreza doprinosa i sada ovih neto plaća koje su dodane ovim izmjenama. Ta izjava se znači ovjerava kod javnog bilježnika, on to daje po svojoj materijalnoj i kaznenoj odgovornosti i time odlazi u Trgovački sud i osniva novo poduzeće. Međutim, što se događa u međuvremenu? Problem je sljedeći. Naime, u razgovoru sa mnogim obveznicima poduzetnicima koji su mi se direktno obraćali i pitali su me pa kako je to moguće, eto ja posjedujem poduzeće, imam postojeće dugove, imam dugove na postojećem poduzeću, riječ je o mladim poduzetnicima koji očito još uvijek ne snalaze se u tom prostoru i nisu moram reći premazani svim mastima, kaže i mene je javni bilježnik poslao uz moje dokumente i akte koje dostavljam Trgovačkom sudu, dostavio mi je već izjavu da ja ne dugujem Poreznoj upravi poreze i doprinose. I taj poduzetnik je jednostavno uplašio se, kaže ja to ne mogu potpisati jer ja sam dužan Poreznoj upravi. To je stvar koja je zaista za koju ne možete vjerovati da postoji, a postoji. Gdje je rješenje tog problema?

i onemogućiti da on i dalje ne otvara nova poduzeća mada je ustvari već na postojećem poduzeću imao dugove sa naslova poreza i doprinosa. Ustvari ispada da mi tom poreznom obvezniku ne možemo vjerovati. On je znači spreman potpisati izjavu da ništa ne duguje, a de facto duguje. Ja se sad pitam ako smo mi uveli od 01.01. ove godine OIB, ako bi baza podataka znači Trgovačkog suda, znam da je to najveći problem upravo Trgovački sud jer podaci još uvijek nisu preuzeti iz baze podataka Trgovačkog suda i Porezna uprava ih nema jer Trgovački sud nije svoju obavezu izvršio. Ja mislim da je jedino rješenje da da se ne bi osnivala nova poduzeća i da ne bi ostajali dugovi na postojećim poduzećima je da svaki poduzetnik mora doći u Poreznu upravu i tražiti od Porezne uprave znači potvrdu o stanju poreznoga duga iz te potvrde jedino moguće je vidljivo da li je on dužan ili nije. Ovo što se tiče javno-bilježničke isprave ja vam kažem, eto to je naprosto praksa pokazala, to je stvar koja u Hrvatskoj ne prolazi. To je jedno. Isto tako zašto je to još važno? Gledajte pojedini porezni obveznici naprosto stvaraju tijekom godine obveze ili sa naslova PDV-a i sa naslova poreza i doprinosa na plaće. Oni su dužni poreznu upravu znači dostaviti svoja izvješća. Međutim ima poreznih obveznika i to jako mnogo koji naravno izvješća ne dostavljaju što znači da automatski porezna uprava ne može je zaduživati i automatski znači da oni nemaju poreznog duga. Međutim kada takav porezni obveznik dođe kada će doći u POreznu upravu i tražit će potvrdu da bi osnovao novo poduzeće Porezna uprava njega pozvati i neće mu izdati potvrdu. Tražit će da on preda sve izvještaje i obrasce ako slučajno ima radnike ili ako je obveznik PDV-a i tek onda će mu izdati potvrdu o poreznom dugu. Znači hoću reći da ovo vezano uz izjavu kod javnog bilježnika mimo institucije koja vodi sva zaduženja apsolutna je stvar koja ne prolazi. Ja vam kažem na primjeru jednog poreznog obveznika, to je mladi poduzetnik koji je rekao ja ne mogu to potpisati ja sam dužan. Ja sada ne znam od kuda pravo javnim bilježnicima i kako jednostavno to funkcionira da oni unaprijed daju potvrde da ne postoji porezni dug. To vam je stvar iz prakse. Ja sam to čula mislim to nije izmišljeno nego je to stvarno tako. tako. Htjela bih nešto reći vezano za članak 70. Ovdje vidimo da će porezna uprava isto tako znači može i trgovački sud pokrenuti postupak likvidacije i to ne samo za one poduzetnike koji nemaju nikakvu imovinu nego i za one koji imovinu male vrijednosti, a ta mala vrijednost znači da je ta vrijednost imovine manje nego što su troškovi postupka likvidacije. Ja ovdje moram reći da nažalost i premijerka je rekla kako mogu postojati u HRvatskoj poduzeća koja imaju milijunske iznose dugova, nemaju zaposlenih radnika. I bojim se da upravo ova poduzeća tzv. fantomska poduzeća, koja nemaju zaposlene radnike, koji nemaju imovinu, koji imaju velike porezne dugove upravo na njih se može primijeniti ova odredba da će oni biti brisani iz sudskog registra, neće platiti ni troškove likvidacijskog postupka ni troškove stečajnog postupka. Moram uzeti u obzir da je temeljem Stečajnog zakona odgovorna osoba u pravnoj osobi ako je poduzeće u blokadi dužno 60 dana dužno samo pokrenuti stečajni postupak. Ako to ne učini postaje kaznena odgovornost. odgovornost. Ovom odredbom znači proširenjem te norme po meni će najviše profitirati oni koji su godinama komirali velike porezne dugove. Njima jel se porezni dugovi de facto njima opraštaju, imovine nemaju od kuda naplatiti. Postoji još jedna mogućnost postoji naravno i porezna uprava to može učiniti znači da pokrene kazneni postupak i da odgovornu osobu u toj pranoj osobi da je tuži za naknadu štete ali to se ne čini. to se ne čini. Ne nema takvih predmeta, nema takvih sporova. To vam kažem iz iskustva. Prema tome, ova norma ovaj ustvari članak koji na neki način će amnestirati odnosno dovesti će u bolju poziciju one koji godinama nisu plaćali nikakve obveze prema državi, nemaju odnosno ako imaju imovinu imaju imovinu manje vrijednosti. Tu će država platiti troškove jer troškovi će postojati jel tako, tog likvidacijskog postupka i ništa neće platiti i oni će biti brisani iz registra i kao da se ništa nije dogodilo. I još nešto ću reći i ne samo to. Pravne osobe u odnosu na fizičke osobe i obrtnike inače su privilegirane, jer znamo da obrtnik temeljem posljednjih izmjena Općeg poreznog zakona odgovara ne samo svojom imovinom nego čak imovinom svog bračnog supružnika i djece ako su ga oni stekli od poreznog obveznika. Prema tome, ovdje stvaramo u biti rekla bih građane diskriminaciju između poduzetnika pravnih osoba između obrtnika vezano uz naplatu poreznih dugova. Hvala lijepa.a Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. O ovom zakonskom prijedlogu o kojem danas raspravljamo po meni su bitne dvije stvari. Prva je tretirana člankom 4. koji nalaže da osnivač prilikom podnošenja prijave za upis trgovačkog društva u sudski registar uz svu drugu potrebnu dokumentaciju mora podnijeti izjavu koju ovjerava javni bilježnik, a kolegica je vrlo dobro objasnila sve mane takvog načina odnosno podnošenja te izjave. Dakle, mora podnijeti izjavu da nema dugovanja i za neto plaće svojim radnicima. Dakle i do sada je u Zakonu o sudskom registru postojala obveza da se prilikom osnivanja nove tvrtke i njezinog upisivanja u sudski registar mora dostaviti izjava da osnivač nema nepodmirenih obveza ali samo s naslova nepodmirenih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Sada se eto nalaže da u izjavi stoji da osnivač nema niti dugova s osnove isplate odnosno neisplate neto plaća. Iako podnošenje ovakve izjave nije predviđeno europskom direktivom o pravu društava, jer pretpostavljamo u EU nije poznata neisplata plaća radnicima barem ne u takvim razmjerima kao što je to slučaj kod nas, predlagač ovog zakona dakle Vlada uvažio je zaključke Gospodarsko-socijalnog vijeća dakle uvažena je činjenica da u Hrvatskoj da ne samo postoji praksa neisplate plaće radnicima, već se ona od strane hrvatskih poduzetnika vrlo obilato koristi. Vlada priznaje da je riječ o brojci između 18 i 25 tisuća radnika koji ne primaju plaće a uredno su odradili svoj posao. Međutim, pretpostavlja se odnosno i mi mislimo da je ta brojka puno veća. nažalost ona nam nije služeno i poznata. Ova dopuna zakona je dobar potez ali svakako je parcijalan jer se provjerava samo da osnivač nema nepodmirenih obveza po plaćama u trenutku kada osniva trenutku kada osniva novu tvrtku. Ostaje problem neisplate plaća nakon osnivanja odnosno u daljnjem tijeku poslovanja te tvrtke. Podsjećam klub SDP-a je predlagao u tom smislu, a rukovodeći se upravo činjenicom o postojanju velikog razmjera velike brojke onih radnika koji ne primaju plaće za svoj posao, dakle predlagao jednu efikasnu mjeru da se neisplata plaća sankcionira kao kazneno djelo. I dobro je što je danas Vlada na svojoj sjednici raspravljala o izmjenama i dopunama Kaznenoga zakona i zakona i predvidjela da u Kazneni zakon bude uvršteno i to kazneno djelo. Vidjet ćemo na koji način je to zapravo Vlada izmodelirala kako će to izgledati. Druga važna stvar u ovim izmjenama i dopunama je odredba koja proširuje mogućnost brisanja neaktivnih trgovačkih društava i na one koji imaju neznatnu imovinu. Do sada su dakle to bili samo subjekti bez imovine, a sada se eto proširuje krug i na one čija vrijednost imovine ne bi mogla pokriti troškove vođenja postupka likvidacije odnosno stečaja zbog čega ti postupci ekonomski gledano zapravo nemaju smisla. Izmjenama i dopunama zakona utvrđeno je što je to imovina neznatne vrijednosti, kao i uvjeti u kojima će trgovački sud provesti postupak brisanja trgovačkog društva iz registra po službenoj dužnosti. Dakle, to će biti u onim slučajevima kada trgovačko društvo tri godine za redom ne podnosi financijska izvješća koja je dužan po zakonu podnositi. Dakle, ovom izmjenom i dopunom stvorit će se uvjeti za još jedno masovno čišćenje sudskog registra od neaktivnih poslovnih subjekata. Ono što je s tim u vezi loše je to što će se izbrisati tisuće trgovačkih društava koje su izgenerirale ogromne dugove i otvarali su sve nove i nove tvrtke upravo iz razloga da ne bi te dugove podmirivale. zapravo drugi razlog i bio za osnivanjem nove tvrtke ako već na postojećoj poduzetnik ima zapravo registrirane sve poduzetničke djelatnosti osim onih koje su zabranjene, dakle nabava oružja i lijekova. Podsjetit ću na jednu portugalsku poslovicu koja kaže "tko kasno plaća, dvaput plaća", a inačica te portugalske poslovice u ovim hrvatskim uvjetima mogla bi glasiti tko uopće ne plaća oprašta mu se. Naime, na ovaj način kako ovaj to zakon uređuje, loši poduzetnici opet će biti amnestirani od odgovornosti. A kad govorim o lošim poduzetnicima onda mislim na nemali broj onih koji nisu plaćali vjerovnike, nisu plaćali svoje radnike, nisu plaćali državi, ali su za novac svih onih kojima nisu plaćali kupovali i vile i stanove i apartmane i skupe automobile i jahte, letjelice, umjetnine, putovali su svijetom i priuštili si druge vidove nezasluženog luksuza. I nijedan od tih poduzetnika nije odgovarao svojom privatnom imovinom iako je zakonom predviđena i takva mogućnost jer je tu imovinu prenio na svoje najbliže rođake i učinio je nedostupnom državnim institucijama koje su mu zapravo mogle eto staviti soli na rep. Odgovarao je takav poduzetnik samo do visine osnivačkog kapitala, a taj znamo da je u našim uvjetima simboličan, dakle on iznosi 20-tak Naravno da se nepodmirivanje obveza nije odvijalo bez blagoslova Ministarstva financija odnosno konkretno bez blagoslova Porezne uprave koja je svojim nečinjenjem doista doprinosila razvijaju mogli bismo reći kulture neplaćanja. Godinama se naime dozvoljavalo da se isplaćuju neto plaće bez uplate poreza i doprinosa, tolerirala se isplata plaća preko sindikalnih računa, isplata ispod stola, isplata u bonovima Dakle, u Hrvatskoj doista ideja za zaobilaženje zakona nikada ne nedostaje. Isto tako, porezna uprava nije pokretala stečajeve iako je po zakonu bila obvezna to činiti. Nije to činila iz raznoraznih razloga, od klijentelističkih pogodovanja pa do čuvanja socijalnog mira. čudan, neprihvatljiv je bio i taj što u državnom proračunu nisu bila osigurana sredstva za sudsku pristojbu za pokretanje stečaja. porezna uprava je zapravo produživala na neki način agoniju tvrtki nesposobnih za plaćanje i eto poticala lančano širenje nelikvidnosti i dozvoljavala je da se imovina poduzetnika neplatiše doista u potpunosti rastoči, pokrade tako da je u najvećem broju slučajeva stečajna masa ostajala na nuli. I tada se takva tvrtka jednostavno briše iz sudskog registra jer nema ni toliko imovine da se eto iz te imovine mogu pokriti troškovi pokretanja stečaja, a vlasniku nažalost ostaje netaknuta opljačkana imovina. Ovoga trenutka reći ću u Hrvatskoj se vodi nešto manje od 800 stečajeva, međutim kad bi se poštivao formalni razlog, dakle zakonski razlog za pokretanje stečajeva, a taj je 60 dana nemogućnosti plaćanja, u stečaju bi bila zapravo trećina hrvatskih tvrtki. tisuća tvrtki je praktički mrtvo, a njihovi nepodmireni dugovi prelaze 12 milijardi kuna i to su te tvrtke koje nemaju imovinu ni za pokretanje stečajnog postupka i one će jednostavno biti izbrisane iz sudskog registra, a njihovi vlasnici će biti amnestirani od odgovornosti za ogroman financijski nered koji su napravili u hrvatskom gospodarstvu i za odlijevanje te vrijedne gospodarske supstance, vrijedne eto milijarde kuna u svoje vlastite, u svoje privatne džepove. Hvala. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Pa mislim da svaki pokušaj nekoga da riješi problem nelikvidnosti je hvalevrijedan, svaki pokušaj da se osigura naplata nekome ako je nekom nešto radio, učinio uslugu je hvalevrijedan. Međutim, iskreno govoreći i slažući se sa nekim raspravama, sa politikantskim raspravama nećemo riješit problem i to je definitivno. Dakle ja sam u ispravcima navoda govorio o genezi problema, međutim ono što je istina i što ovdje nitko ne želi priznati je da se do sada društvo s ograničenom odgovornošću moglo samo …/Ne razumije se./… samo jedan i to je osnovni problem cijele ove priče. To je razlog zašto osobni identifikacijski broj nije u potpunosti profunkcionirao i znali smo svi da neće profunkcionirat zbog zemljišnih knjiga jer to je jedan užasan problem i to se rješava. tisuća društava, ispričavam se ako sam pogriješio brojku, koje su osnovane prije izmjene Zakona o sudskom registru su osnovane tako da pet ljudi osnuje, uzimam napamet, brojku pet ljudi osnuje društvo s ograničenom odgovornošću, prema van se vidi samo jedan. Oni su svoja prava i obveze regulirali nekakvim dioničkim, društvenim ili nekim drugim pravnim dokumentom. I sad gledajte, zašto je ovo trebalo napraviti, iz jednostavnog razloga, kad ukucate OIB od nekoga pojavi se kompletna lepeza tvrtki u kojima je on vlasnik, suvlasnik i tvrtki u kojima su te njegove tvrtke vlasnici, suvlasnici i osnivači. I onda sve ove izjave su nepotrebne. Zašto, zato što u poreznoj upravi postoji registar i samo nekolik ljudi može ući u ovlašteni registar, ono automatski povuče sve podatke. Jedino što je problematično to je podatak o međusobnom dugovanju trgovačkih društava. I to su činjenice i to je bio razlog zašto se išlo u osnivanje OIB-a. Prema tome, nemojmo jedan projekt koji je dobar, samo zato što ga je HDZ pokrenuo sad na određen način gurat ovako nego idemo vidjeti gdje je taj projekt zapeo. I ono što sam rekao kad sam ispravljao kolegu Koračevića, zapravo pardon kolegicu Ingrid Antičević, dakle u ovom trenutku kad dugovanje koje je nesporno sud donese presudu u roku od 15, 20 dana da se naplati u tom trenutku sve ove priče u 80% slučajeva će postati bespotrebne. Ali ako vi čekate 7, 8, 10 godina da se naplati to potraživanje do tad odete i vi i vaša firma u stečaj. Onda ta cijela priča gubi smisao. Dakle, kad govorimo o ovoj problematici onda moramo isto tako dotaknut se nečega što danas nitko nije rekao, a to je povezano društvo. Imamo zakonom definirano što su povezana društva. Međutim, upravo osnivanje dosta tvrtki na ovakav način je praktički gubilo trag u toj vezi povezanih društava. I mi ako uz ovaj OIB nađemo ovu poveznicu i napravimo zakonsku promjenu oko definicije povezanih društava onda ćemo totalno eliminirati to da netko može osnovati trgovačko društvo a da duguje nekom novce. Dobro znamo da nam je veliki problem što se tiče izmjena Zakona o sudskim registrima bila definicija kako i na koji način ugradit ovu odredbu da netko mora dati izjavu ili nešto a da ne budemo u suprotnosti sa direktivama Europske unije. I to treba reći. Faktički mislim da se 6, 7 mjeseci tražila formulacija koja će biti prihvatljiva članicama Europske trčanje pred rudo sa izmjenama određenih zakona je dovela do ovoga danas. Izmjena Zakona o Fondu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja 2002. i izmjena Zakona o platnom prometu je dovela do ovoga nereda koji sad vlada. Zašto? Zato što smo bili nepripremljeni za to. I kad je to uzelo maha onda je neke stvari vrlo, vrlo teško ispraviti. Zato kažem, mi smo ušli iz dogovorne ekonomije, iz sustava gdje su plaćanja bila strogo kontrolirana preko ZAP-a, u državi koja je imala možda u tom trenutku dvije ili tri tisuće trgovačkih društava. Došli smo u sustav koji ima preko 100000 trgovačkih društava i dali smo platni promet, praktički disperzirali na sve koji u Hrvatskoj da tako kažem radi s novcima. Mislim na poslovne banke. Umjesto da upravo zbog velikog povećanja trgovačkih društava platni promet ostane u jednom sustavu dok se određena pravila ponašanja ne prihvate i onda taj sustav može funkcionirati. I možemo mi sad ovdje i ljevica i desnica jedni drugima prebacivati ovako ili onako. Međutim, definitivno imamo situaciju kakvu imamo. A ovo je jedan korak da se iz te situacije iziđe. Ali definitivno u onom trenutku kad Visoki trgovački sud, sva trgovačka društva zavede putem OIB-a onda ćemo imati jasnu situaciju. I to treba jasno reći. Bez toga OIB je bio jedan od projekata koji je 2008. bio nominiran za 10 najboljih IT projekata od Svjetske banke. Ali kažem, ne može se sad više govoriti ovdje o Vladi i ovome. Pravosuđe je neovisno. nemojmo sad ovdje prebacivati lopticu na nekog drugog. Ovdje je definitivno sad loptica ubačena, ja to otvoreno kažem tamo gdje je problem. I taj problem ne može riješiti ministar Bošnjaković kao ministar pravosuđa, jer on ne može pravosudnom organu nešto narediti. Ali ako smo rekli svi, konstatirali da je to problem onda su ga oni morali stvoriti tehnički preduvjet da se taj problem počne rješavati. Bio je rok 1.10.2010., pa je bio rok 31.12.2010., pa je pomaknuto kasnije. I ja ne znam da li je to sad još uvijek regulirano ili nije.

u privatne svrhe. Dakle, izmjenom zadnjom Zakona o porezu na dobit to je jasno definirano i jasno razlučeno. U onom trenutku kad se donese novi Zakon o porezu na automobile i jahte onda će ta stvar biti do kraja raščišćena. Imovina društva. Pa to je upravo onaj problem o kojem sam govorio, a to je povezanost društva. Jer ako vi imate društvo sa ograničenom odgovornošću koja praktički nema ni jednog zaposlenog, a radi se o nekakvim strojevima koji su kupljeni i obračunava se amortizacija u tom društvu ali nije uvedena kao imovina poduzeća. On osnuje drugo poduzeće i sa tim istim strojevima radi, onda vam je to upravo ovaj problem o kojem govorim. Kad govorimo o likvidaciji i ubrzanom stečaju moramo na nešto paziti, a to je da bez obzira koji zakonski razlog bio za to pokretanje ako se pojavi bilo koji vjerovnik koji ima vjerodostojan dokumenat da mu taj poduzetnik koga smo, zapravo trgovačko društvo koga smo mi poslali u likvidaciju po tom zakonu taj cijeli proces pada u vodu. taj cijeli proces pada u vodu. I to je bio razlog zašto se nije išlo u te ubrzane procese likvidacije, jer mi naprosto ne možemo nikome zabraniti tko se imao pravo prijaviti u stečajnu masu, da ako ide ubrzana likvidacija da ne potražuje svoja prava. Dakle, to je bio jedan od problema koji je vrlo teško riješiti upravo zbog velikog poduzeća, a to je negdje oko 20-tak tisuća tvrtki koje u ovom trenutku nemaju ni jednog zaposlenog i koje čine ukupno 65% blokiranih tvrtki u Republici Hrvatskoj i čine negdje oko 70% ukupno blokiranih sredstava. dakle to je definitivno problem o kojem treba razmišljati i kojega treba rješavati. Ali ponavljam, jedini pravi instrument za rješavanje toga je osobni identifikacijski broj. I sad više tu možemo mi iz političkih razloga Vladi prebacivati ovo ili ono. Sve institucije koje su bile u nadležnosti Vlade, gdje je Vlada mogla narediti su to napravile praktički do polovice prošle godine. Tako da u ovom trenutku se bez problema može povući informacija oko transakcija vrijednosnicama, može se povući informacija o tome tko je vlasnik i koliko kojih dionica. Jedino što se ne može povući informacija su zemljišne knjige i podaci o društvima sa ograničenom odgovornošću sa Visokog trgovačkog suda. To su jedine dvije informacije koje se ne mogu povući. Jedna je opravdanost zbog situacije koju smo imali, ali druga nema nikakvo opravdanje. I ovdje kad govorimo o ovom sudskom registru nemojmo zaboraviti da tu ima još jedna poveznica, a to obrtnici koji na žalost prema zakonu u kojem jesu za svoje obveze garantiraju kompletno svojom imovinom. Zašto? Zato što je obrt vezan na praktički fizičku osobu. Ali imate problem kad zbog odredbi Zakona o porezu na dobit obrtnik mora voditi svoje poslovne knjige prema Zakonu o porezu na dobit i onda one imaju tu transformaciju iz obrta u trgovačko društvo. I tu je onda problem poreznog statusa te imovine koja se unosi u to trgovačko društvo. Dakle, za svaku hvalu ove izmjene zakona. Ja sam pokušao upozoriti na neke stvari koje je nekoliko ministarstava mora riješiti izmjenama zakona. One mogu biti samo kao nadogradnja ovoga s tim da ključni i prvi korak je Visoki trgovački sud, osobni identifikacijski broj za 50000 trgovačkih društava koja su osnovana prije donošenja ovog registra. I onda će svima biti lakše. I mislim da je ovo tema koja naprosto ne trpi političko prepucavanje, jer kolegice i kolege, nemojte ovo shvatiti kao predbacivanje, sjetite se Zakona o dospjelim nenaplaćenim potraživanjima 2002. godine, važio je do 1.3.2003. godine. Molim vas, samo još jedna rečenica gospodine potpredsjedniče. Produžen je efekat na žalost nikakav, i većina tih poduzeća na žalost se nalazi i danas u ovoj priči. Prema tome problem je tu, ajmo ga zajedno rješavati. Hvala. I kao zadnja na listi je uvažena zastupnica Marijana. Ispričavam se, replika uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo. Kolega Šuker, i kroz ovu repliku želim želim ponovno se složiti s vama oko dijela obrazloženja, kad ste spominjali genezu problema 2002. godine. Međutim ja bih vrlo rado, a i mnogi ovdje htjeli čuti a koji su to problemi, koji su se problemi javili da mi u 9 godina nismo uspjeli ispraviti nešto što je možda učinjeno loše 2002. godine, prebacivanje platnog prometa, 9 godina mi to nismo uspjeli vratiti natrag u nekakve, u sustav. Oko OIB-a tu smo suglasni, tu stvarno nema politiziranja i svi smo se u ovoj sabornici složili da je OIB jedno dobro rješenje, kvalitetno rješenje kojega treba poduprijeti, zato mi je neshvatljivo da mi kao država, kao društvo nismo u stanju poduzeti sve potrebne mjere da jedan takav podatak koji se zove OIB, o kojemu niz toga ovisi, da on ne profunkcionira. To mi je neshvatljivo. Neshvatljivo mi je. Da li ti ljudi, neovisno s pravosuđem, pa to je floskula. U ovoj priči je to čista alibi priča. Da li ljudi koji vode zemljišne knjige, koji rade na zemljišnim knjigama dobivaju svoju plaću? Dobivaju. ljudi u trgovačkom sudu, mislim ovo je osma izmjena registra, dobivaju, dobivaju. Prema tome, ja bih stvarno, budući da ste bili član Vlade dugo vremena, stvarno me interesira koja su to bila ograničenja da sve ovo što predlažete danas kao rješenje, da nije bilo mogućnosti ili spremnosti, a u konačnosti i političke volje kad govorimo o OIB-u da to profunkcionira i da nešto što smo donijeli u Saboru, što smo se usaglasili da je potrebno i nužno, da nismo stvorili preduvjete da i profunkcionira. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Koračević, prvo za OIB. Ja uopće nisam rekao da nisu …/Govornik se ne razumije./…, ja sam rekao koji je problem. Dakle tehnički preduvjeti su stvoreni. Zašto Visoki trgovački sud nije napravio ja to ne mogu njima, naprosto niti predsjednica Vlade ne može narediti, jer bi automatski rekli da se miješa u pravosuđe. Prema tome nemojmo sad, ovako stanje u zemljišnim knjigama, ja ću vam sad reći nešto, to kolege iz Ministarstva pravosuđa mogu potvrditi, u trenutku kad se krenulo s uvođenjem OIB-a samo 5% mislim ukupnih vlasnika zemlje u Republici Hrvatskoj u zemljišnim knjigama je bilo evidentirano putem jedinstvenog matičnog broja, a jedinstveni matični broj je bio identifikacijski znak praktički za prevođenje ljudi u OIB da tako kažem, i pravnih osoba. To su činjenice. I prema tome možemo se tu politički prepucavati koliko hoćemo, to je tako. Ali o tome se radi. A što se tiče platnog prometa, rekao sam odmah čim sam spomenuo 2002. da mi nije namjera prebacivati bilo kakvu lopticu. Međutim kolega Koračević mijenjati platni promet svake dvije godine je katastrofa. Sjetite se što se dogodilo sa FINA-om, koji problemi FINA-e su bili jer su najedanput zbog izmjena jednog, drugog i trećeg zakona ostali, dobili 3 tisuće ljudi viška koji naprosto su radili taj posao, nisu ga radili. I kažem ne, bez namjere da prebacujem bilo kome, ali to su naprosto činjenice, poslovne banke su se ufurale u tu priču, njima je pasao platni promet da se vrši preko njih, da se uzima naknada, da na takav način dobivaju klijente, i sve je to divno i krasno. Međutim pogledajte blokade i postotak naplaćenih blokada državnih potraživanja, pogledajte postotak naplaćenih blokada među bankama, sve će vam biti jasno. Prema tome naprosto smo možda prerano skočili u jedan vlak iako, ako pogledate sad malo razmišljanja

No dobro, i još uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. i zastupnici. Pa slažem se sa onim kolegicama i kolegama koji su istaknuli da ove izmjene i dopune zakona donose bitna poboljšanja. Željela bih istaknuti jedan primjer sa kojim su me upoznali obrtnici, Obrtnička komora grada Zagreba, koji mi se čini da je riječ o izuzetku, a pokazuje se da ustvari mi možda ponekad ovdje donosimo u dobroj namjeri i idealne zakone, ali kad ih pokušamo provesti u praksi, onda zapinjemo u određenim dijelovima. Naime obrtnici grada Zagreba su me upoznali da postoji inicijativa koja je i usklađena na razini obrtničke komore i samog grada, o gradnji obrtničkog doma, i to uz područje koje se nalazi uz sveučilišnu bolnicu Zagreb, koja je u postupku likvidacije. No zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa oni ustvari, bez obzira što su dali izraditi projektnu dokumentaciju, razgovarali sa potencijalnim investitorima, ne mogu krenuti u cijeli taj postupak, iz tog razloga što dolazi do različitog tumačenja članka 84. Zakona o sudskom registru. Koliko sam ja upoznata vi ste u Ministarstvu pravosuđa na neki način nakon njihovog upita dali pozitivno tumačenje Trgovačkom sudu, no još uvijek na Trgovačkom sudu različiti suci razmišljanju na različit način, što samo pokazuje da očigledno mi kao zakonodavci, odnosno Ministarstvo pravosuđa kao predlagatelj, a mi koji smo potvrdili taj zakon nismo bili skroz jasni što smo željeli tim člankom 84. posebno onim, stavkom 84.e reći, ako različiti suci tumače taj članak na različit način. Dakle ja bih ovdje ustvari vama uputila apel, da kao Ministarstvo pravosuđa pokušate iznaći konkretno rješenje za ovaj slučaj, jer čini mi se da očigledno ni sudska praksa nije dosad imala takvih primjera, pa ni ne postoje iskustva u Republici Hrvatskoj kad se donose odluke o društvima u kojima će ostatak likvidacijske mase u postupku likvidacije po službenoj dužnosti činiti imovina, odnosno nekretnine velike vrijednosti, i moje mišljenje da je potrebno iz tog razloga ovaj prijedlog na neki način pojačati, odnosno nadopuniti. Dakle svi znamo da je ta klinička bolnica novi Zagreb, poslije je izmijenjen naziv sveučilišna bolnica Zagreb u osnivanju, pokrenuta davnih dana, no čak njena registracija nije provedena do kraja u Trgovačkom sudu, tada tada je grad Zagreb donio odluku o likvidaciji, ali niti ta likvidacija nije prema mojim informacijama provedena na Trgovačkom sudu, dakle postupak nikad nije pokrenut i tu je došlo do određenih problema, ustvari sa imovinom imovinom koja se veže u samu sveučilišnu bolnicu Zagreb. Dakle, sukladno odredbi članka 84.e Zakona o sudskom registru rekla bih da članovi društva mogu zatražiti od Registarskog suda da im u omjeru njihovih uplaćenih udjela u društvu prenese ostatak likvidacijske mase društva, u ovom slučaju to bi bile nekretnine, a ukoliko to pak članovi društva ne zatraže ostaci likvidacijske mase društva sukladno stavku 4. članka 84.e Zakona o sudskom registru prihod su državnog proračuna. No, očigledno na Trgovačkom sudu se to tumači na različite načine pa evo ja molim vas državni tajniče da obavite konzultacije sa ministrom jer pretpostavljam da će i obrtnici i vas kontaktirati. Čini mi se da je to izuzetno važno riješiti jer imamo praktički mrtvi kapital koji nije u funkciji, a mogao bi se iskoristiti prema njihovim riječima za nešto što bi bilo izuzetno korisno, a to je obrtnički centar Zagreb gdje bi objedinili na jednom mjestu sve važne čimbenike gospodarskog razvoja Grada Zagreba. Vjerujem da bi to bila jedna baza za budućnost koja bi imala i druge sadržaje. I u tom smislu postoje iskustva i u drugim zemljama, znamo kad posjećujemo druge zemlje da oni imaju takve obrtničke centre, a ipak obrtnici predstavljaju po meni jedan od najboljih oblika samozapošljavanja. Riječ je o ljudima koji redovito plaćaju svoje obaveze državi i u tom segmentu zasigurno to treba vrednovati i izaći im ususret. Pa evo molim vas kao predlagatelje da razmotrite ovaj problem koji je očigledno problem obzirom da suci različito tumače članak ovog zakona i da intervencijom kroz amandman Vlade ustvari to ispravimo kako ne bi se više pojavljivali ovakvi problemi u provedbi ili u odgađanju donošenja presuda zato što se ne zna što je zakonodavac mislio reći tim člankom. Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Završno, u ime predlagatelja uvaženi Zoran Pičuljan, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. prijedlog zakona utemeljen. Nitko ga nije doveo u pitanje. Anomalije koje su nastale u provedbi naročito brisanja iz Sudskoga registra ustvari ukazuju da ove ove promjene koje se predlažu jesu zakonski instrumentarij koji je bitno bolji u odnosu na sadašnja rješenja. Zahvaljujem svim klubovima što su podržali ovaj prijedlog, a vezano uz amandmane izjasnit ćemo se naknadno pa i vezano uz ovu inicijativu Obrtničke komore koju ćemo legislativno urediti iako jedan dio spada nesumnjivo u domenu pravosuđa i njihove interpretacije. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti.